Уважаеми колеги, да се надявам, че тази сутрин сте поспали малко и сте по-бодри и по-разумни. Вчера нямахме резултат отново, така че ще продължим с процедурните правила. Да открием разискванията по процедура. Нека от вносителите да заповядат на трибуната.

Благодаря, господин Председател. С голямо неудобство, колеги, за пореден път Ви предлагам да обсъдим и гласуваме решенията за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет С неудобство не защото са лоши процедурните правила, не защото имат нужда от промяна процедурните правила, не защото има нужда от критерии и хубаво е, че това вчера го изяснихме, а защото все по-малък по-малък става шансът да имаме съгласие, но все пак предлагам на Вашето внимание Проекта за решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и Проектът на решение е внесен от всички председатели на парламентарни групи единодушно. Неколкократно беше подкрепян този проект на решение, затова считам, че следва да го гласуваме. Благодаря. Благодаря, госпожо Атанасова. Ще започнем отново с представяне на кандидатурите. (Реплики А, гласуване имаме преди това? Добре, колеги. Давайте да гласуваме тогава.

Предложението е прието. Преминаваме към номинации. Колеги,

Заповядайте, господин Хамид. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! В годината има само два дни, в които човек не може да свърши своята работа – вчера и утре, затова нека да си свършим работата днес. С пожелание всеки ден от годината за това Народно събрание да е днес, предлагам кандидатурата на господин Йордан Цонев за председател на Четиридесет и осмото народно събрание. Благодаря Благодаря, господин Хамид. Заповядайте, колега. Уважаеми господин Председателстващ, дами и господа народни представители! От името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ и в тази процедура ще предложим и ще издигнем кандидатурата на народния представител Цвета Рангелова за председател на Народното събрание. Вчера обяснихме какви са мотивите. Надяваме се днес народното представителство наистина да погледне сериозно към тях, за да може да изберем кандидатура на председател, който

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! От името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме Кристиан Вигенин. Кристиан отговаря на всички критерии и условия, които вчера цял ден обсъждахме. И предложенията от „Продължаваме Промяната“, и на колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, и на всички нас, които сме работили с него в последните парламенти, нееднократно Кристиан е бил призоваван от Вас, народните представители от всички парламентарни групи, да поеме управлението на парламента в тежки моменти, в кризисни моменти. Позволявам си да кажа тези думи, защото сме в ситуация, в която днес трябва да изберем председател. Нека всеки със съвестта си, всеки с отговорността си, всеки, който е изпратен тук, да гласува българският парламент да има председател и мисля, че Кристиан може да бъде този човек. Благодаря Ви. Надявам се на подкрепа. Благодаря. Другите оттеглихте предложенията си. Да пристъпим, колеги, към гласуване. Заповядайте.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

След два дни на обсъждания, в които кандидатите мълчахме, да кажа няколко думи. няколко думи. Сигурно всеки от Вас следи какво се случва и по телевизиите, как се реагира на това, което прави Народното събрание трети ден, сигурно виждате какво става в социалните мрежи. Първия ден някой говореше, че ще ни изгонят със сопи, сега вече на третия ден ситуацията е още по-лоша – вече дори не предизвикваме омраза, струва ми се, предизвикваме подигравки. Парламентът е напът да се обезсмисли напълно. Колкото и всеки от нас да иска да бъде верен на своите избиратели, така както го разбира, колкото и да иска да не разочарова тези, които са го изпратили тук, с подкрепа на кандидат от друга политическа сила или кандидат, който може би не отговаря съвсем на изискванията – така, както си го представят, мисля, че всеки един от нас в тази кампания разказваше на избирателите какво ще направи, когато влезе в Народното събрание, какви законопроекти ще внесе, как ще гласува, какво иска да направим. И то е свързано не само с това дали ще има, или няма правителство, защото след всеки един избор обикновено едни остават опозиция, други са управляващи, но но дори и когато си опозиция, парламентът, един работещ парламент, ти дава възможността да покажеш своето лице, своя образ, да защитиш това, за което са те изпратили тук избирателите. За да се случи всичко това обаче, парламентът трябва да започне да работи. Блокажът още на първото заседание, за съжаление, работи за тези, които искат да покажат, че парламентът е излишна институция, че парламентът въпреки правомощията, които са му дадени по Конституция, не е в състояние да работи. И малко повече от това. Сигурно Сигурно милиони хора са загубили живота си, борейки се за това народите да бъдат представени и те да решават чрез парламентите, ние сега сме напът да убием парламента, но още по-лошото е, че обезсмисляме и себе си по този начин, съвсем нормално е утре хората да кажат: „А за какво са ни тези партии всъщност?“ Да не си мислят, примерно, и колегите от „Български възход“, които за пръв път влизат в парламента сега тях ги няма, но аз го казвам, защото вчера обявиха някак си, може би, искайки да се разграничат от нас, няма разграничение. В коментарите всички 240 народни представители сме в кюпа. Кой е добър, кой е лош, в момента няма абсолютно никакво значение и с приказки не може да покажем, че едните са по-лоши от другите, или едните са по-добри от другите. Хората ни мразят, скоро ще започнат да ни презират за това, че не сме в състояние да решаваме проблемите им, на общо основание без значение кой се чувства по-близък, по-виновен и по-невиновен, и мисля, че това всички сте го усетили. За да излезем от това, парламентът трябва да заработи и да заработи по начин, по който да покаже, че е полезен парламент. Да, сигурно ще има спорове, ще има караници, често настроението става такова, че се стига и до обиди даже, но въпросът е какъв продукт може да произведем. Може ли, така, както усещам, имам усещането, че някои от политическите групи сякаш предпочитат изобщо да няма парламент, в смисъл да тръгнем директно към избори. Сигурно и това е разбираемо донякъде, обаче дали може да лишим България от милиардите по Плана за възстановяване и устойчивост и каква е гаранцията, че след следващите избори ще бъде по-различно? Според мен гаранцията е, че ще бъде още по-зле и по-трудно. Може ли да лишим българските граждани от това да приемем един адекватен бюджет на държавата, в който да гарантираме по-висока минимална работна заплата, по-високи доходи, компенсация на инфлацията и така нататък, защото ние не сме в обичайна среда в ситуация на висок икономически растеж, на ниски дефицити, на ситуация на ниска инфлация? Сигурно може да си позволи държавата още месец-два, в първите месеци на следващата година да работи със сегашния бюджет, но Вие добре знаете, че това сега просто не е възможно по този начин. И затова ми се иска също да погледнем към това какво може председателят на Народното събрание. Сигурно в друга ситуация да бъдеш председател на Народното събрание е голяма чест – все пак това по Конституция е най-важната институция в държавата. Аз мисля, че ние не сме вече в такава ситуация след четвъртите избори, особено след тези три дни и този трети ден. Ние от „БСП за България“ поехме сериозен политически риск да излъчим кандидатура. В още по-голяма степен аз персонално поемам голям политически риск, кандидатирайки се за поста председател на Народното събрание от позицията на петата политическа сила, защото аз съм човек вече със сериозен политически и парламентарен опит. Знам какво е да си тук – на това място, да се вземат решения, които ти не одобряваш, но накрая трябва да си сложиш подписа под тях. Моят подпис би стоял под решения, срещу които е нашата парламентарна група и ние не можем да им повлияем, но за нас е важно парламентът да започне да работи. Вие ме познавате. Вие знаете, че и в критични ситуации и в предишни парламенти, и в последния, в който бях част от мнозинството, съм намирал начин да направя така, че парламентът да стига до решение. Това е основната мотивация, която имах, съгласявайки се да се кандидатирам за тази позиция, защото за мен не е важен толкова постът, а какво правиш с този пост и можеш ли да направиш така, че да се стига до конкретни решения, до резултати, защото това е нашата задача. И възможността председателят да организира дейността е много важна от тази гледна точка. Уважавам идеята на ВЪЗРАЖДАНЕ кандидатът да няма особен политически и парламентарен опит, но ние не сме в ситуация, в която можем да си позволим това. Нямаме време председателят на парламента да се учи какво е парламент, как работи, тепърва да се запознава с хората и така нататък, и така нататък. Ако имахме четири години пред нас, разбира се, но ние имаме в най-добрия случай може би няколко месеца, така, както изглежда днес, и затова аз бих предложил, защото все пак има значение как председателят си представя работата на Народното събрание, да направим така, че председателят и заместниците да работят в условия на консенсус,

всеки един заместник-председател да участва активно в работата на парламента. Това е важно, защото в тази ситуация всеки трябва да бъде съпричастен към това, което се случва. Решенията по дневния ред. Искам да обърна внимание, защото тук се поставят и някои въпроси от гледна точка на политиката – какво ще се включи в дневния ред и така нататък. Отворете и вижте Правилника на Народното събрание какво може председателят. Народното събрание е това, което определя дневния ред, а председателят е един посредник, който предлага проект, и оттам нататък, първо, Председателският съвет, а след това Народното събрание решава какво да влезе в дневния ред. Това, с което мога да се ангажирам, е всяка парламентарна група да вижда своите предложения в първоначалния дневен ред, а оттам нататък е работа на мнозинството да реши с какво точно ще се занимава Народното събрание. Защото, ако имаше ясно мнозинство, е по-различно, но сега трябва да намерим формата, под която да работим в диалог и по възможност в консенсус. Невинаги ще се случва така. Ще завърша с това, че ние се познаваме. Като говорим за политическите рискове, едно от първите неща, за което попитаха колегите: „Какво ще стане, ако бъдеш избран с гласове и на ГЕРБ, и на ДПС?“ Не че това се е случвало досега. Но, вижте, ние сме в ситуация, в която тези неща трябва да останат на заден план. Да, това е риск и за БСП, и за мен персонално, но аз бих искал да припомня… (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Политически риск. Исках да припомня на колегите от ГЕРБ, че ако си спомнят едни по-предишни парламенти, когато беше Българското председателство – казвам го за тях, защото всъщност ние най-много конфликти сме имали с ГЕРБ в годините и е разбираемо тогава ГЕРБ пое риска председател на Комисията по Европейски въпроси и контрол на европейските фондове да бъда аз. Вие добре знаете, че независимо от споровете, които имахме в пленарната зала, когато ставаше въпрос за нашето лице пред Европейския съюз и целите, които трябва да постигнем, работихме отлично заедно и част от народните представители са тук, защото беше за България. Мисля, че и сега можем да направим така, че когато става въпрос за България и за българските граждани, да се концентрираме върху важните неща. Аз се обръщам към всяка една парламентарна група за подкрепа, но заедно с това завършвам със следното – моето избиране и моята кандидатура не може да бъде обект на някакви парламентарни, партийни договорки по законопроекти, по отказ от политики или подкрепа за някакви политики. Мисля, че това не мога да го допусна. Затова казвам, че това гласуване, което предстои, е последното, в което участвам. Ако ме подкрепите, казах Ви какво можете да очаквате от мен, а и знаете, защото не съм неизвестна величина. Ако не, ще търсим след това някакви други решения, но се опасявам, че прозорецът на действие все повече се свива и за съжаление, вървим по улея на един сценарий, който не е добър за парламента, не е добър за България и е непредвидим като дългосрочни последици. Затова още веднъж моля за Вашата подкрепа, за да го избегнем. (Ръкопляскания

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми народни представители! Ще се обърна с процедурно предложение, което бих желал да направя. Ще се хвана за думите на преждеговорившия Кристиан Вигенин, че в третия ден от дейността на Народното събрание вероятно тя предизвиква подигравки в обществото. Аз считам, че трябва да подходим сериозно и отговорно към това, за което са ни избрали нашите гласоподаватели и което в момента стои на дневен ред в тази пленарна зала, а именно: процедурата по избор на председател на Народното събрание. Считам, че трябва да подходим отговорно и с оглед повелята на чл. 81, ал. 2 от Конституцията, която казва, че изборът се извършва при гласували повече от половината присъстващи в залата, поради което, уважаеми господин Председателстващ, ще Ви помоля – преди да пристъпим към гласуване, да проверим кворума в пленарната зала. Това е моето процедурно предложение.

Заповядайте, господин Цонев, щом така е правилно.

тази идея – кандидатите да вземем отношение, е добра, за да не се стандартизира процедурата и да се опитаме пак да направим някаква различна крачка към отпушване на този институционален блокаж. Аз нямам притеснения относно това откъде би могла да дойде подкрепа и само ще припомня на господин Вигенин също да няма притеснения, защото той беше външен министър на България четири години с мандата на ДПС. Няма нищо страшно. Колеги, приех номинацията на моята парламентарна група за председател на Народното събрание в тази тежка ситуация, защото идеята на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ беше в условия на много остра конфронтация между двете първи парламентарни сили третата да поеме отговорността и да отпушим процеса. Когато в първия ден тук от името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ се обърнах към потенциалните кандидати при старта на процедурата, аз казах, че ние имаме две условия. Първото е кандидатът да знае, че пръв между равни означава, че не е началник на равните. Второ, да знае, че равните са равни. Да забрави от коя група, от коя партия е, за да може парламентът да се движи в рамките на Конституцията, законите и най-вече Правилника, който също е закон. Е, тогава, разбира се, не знаех, че това може да се отнася за мен като кандидат, но сега вече го знам. Човек винаги трябва да внимава какво иска от другите, защото това важи и за него. Аз мога да потвърдя, че ако бъда подкрепен, ще изпълня това условие, което сами поставихме към другите. Тук в тези два дни имах възможност да говоря с много колеги, с много журналисти, с много приятели, съмишленици и хора, които не споделят нашите идеи – на моята партия. Всички питаха: „Какво следва? Защо парламентът изпадна в тази ситуация?“ Вижте, толкова абсурдно големи са окопите, които изкопахме между отделните политически сили, че сега не можем да излезем от тях. За първи път за 32-годишната нова история на България ние имаме институционален блокаж. Ние нямаме парламентарна, политическа или каквато и да е криза, толкова абсурдна, че създателите на Конституцията дори не са си и помисляли да предвидят развитие на тази ситуация. Тази процедура е изведена пред скоба преди конституирането на парламентарните групи, преди всичко онова, което има политически характер в това събрание – толкова са смятали, че изборът на човека, който води тук, е надполитически, а ние го превърнахме в най-политическия дебат и не можем да мръднем от окопите си и да изберем един човек от 240 достойни хора. Разбирате ли докъде стигна конфронтацията между политическите сили в последните години? И ако смятате, че това е политическа физиономия на някой от нас, ако смятате, че с това ще оправим държавата, отговорът го получихме в тези два дни – смятат ни за луди. Не само че не ни разбират, а просто ни смятат за луди, защото няма как да обясниш на хората, че блокираш работата на най-важната институция, блокираш я незнайно защо – по политически или по някакви други По тази причина аз, съзнавайки колко е тежка ситуацията, приех тази номинация и знам за какво става въпрос. 25 години от 32 годишната ми политическа кариера са минали в тази зала, от тази страна и най ми е добре от тази страна, но понякога трябва да се поеме отговорност. Може да е за ден, може да е за месец, може да е за повече, но трябва да се поеме отговорност, защото аз продължавам да смятам, за разлика от колегата Вигенин, който каза, че последните две години или месеци парламентът може би не е това, което е по Конституция, аз смятам, че е. е. Вие знаете, че във всичките си изказвания съм защитавал институцията, институционализма, дори когато е във вреда на парламентарната ми група, дори когато е във вреда на моите собствени разбирания по даден въпрос. Важна е институцията, защото без институцията няма държава – тя не може да функционира. Затова Ви призовавам наистина да помислим и да направим още една крачка! Вчера направихме една малка крачка напред. Спомням си – и с това ще завърша – в началото на политическата си кариера имах щастието да бъда близо до доктор Петър Дертлиев.

Доктор Дертлиев се обърна към нас и каза: „Момчета и момичета, не плачете! На България ѝ предстои да извърви много дълъг път, а на дълъг път се тръгва с малка крачка.“

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, очевидно аз не съм от номинираните и не правя изказване, за да порицая някого или да похваля друг. Нямаше дори да вземам думата, защото през последните няколко дни твърде много говорихме. Говорихме за съгласие, за възможности, говорихме за пътя оттук нататък, говорихме за консенсус. До днес не бяхме говорили за рискове. Само че чухме в едно от изказванията щета и риск в изказването на един от претендентите за гласовете на всички нас, който се опита да се абстрахира от лошия тон в първия ден на избор и заговори за парламентаризма като такъв. От ден първи, а и не само, аз и моите колеги говорим за парламентаризма като такъв. Само че вече ми се ще да напомня, че тези, които днес говорят за парламентаризма като такъв, аплодираха думи в пленарната зала, че парламентът е отвън на улицата. Ние имаме памет за тези неща. Какво друго ни каза господин Вигенин? Щетите и рисковете, които биха се поели и кое е по-голям риск. Още един ден ли България да има блокирана законодателна власт, или оценката за щетата, оценката за риска, която той поема с евентуалната подкрепа на две партии, на две парламентарни групи в българското Народно събрание.

на българските граждани, които са посочили Коалицията ГЕРБ-СДС за първа политическа сила на последните избори. И без да адвокатствам на някого, проверих, че 344 512 хиляди са българските граждани, които са посочили другата нарочена за риск партия. милион. Почти един милион българи ли са щета или риск? Извинявайте, мислех, че до днес всички сме с убеждението, и призовах за това, никой да не обижда избирателите на другите партии, никой да не си позволи да говори за исторически компромиси, за щети, за цени, за рискове. Не плащаме ли висока цена и българите не плащат ли високата цена на това, че ние три дена тук нямаме едно възможно решение? Не го ли правят тези хора, които подкрепиха своята партия? А какво правят хората, които казаха „не подкрепям никого“? Ще променим ли 70-те хиляди „не подкрепям никого“ с това, което се случва, и с това, че се зачерква една или друга социална група, партия, хора, избиратели, граждани? Зачеркват се българи и се говори за щета и за риск! И да, всеки има право, и най-малката, и най-голямата, и третата, и петата, да предлага кандидат. Ние затова в дух на конструктивизъм, разум, мъдрост, консенсус през тези два дни предлагахме всякакви възможности, решения, отстъпки. Не искате в духа на Конституцията първата спечелила. Защо? Българите казват „те са победители“, обаче Вие казвате „щета е, цена е, риск е, токсични са“. Продължаваме ли това да го говорим? Продължавате ли? да спечелим изборите и Вие да поставяте условия. Добре, нашата прекрасна според мен кандидатура на Росен Желязков беше оттеглена, за да има някаква възможност за разговори, за търсене на консенсус. Поздравих Ви, уважаеми колеги, че в същия дух и смисъл оттеглихте и кандидатурата на господин Минчев. в обратен ред. Поздравих Ви. Намерих политическа мъдрост, смелост да изляза от тази трибуна и да кажа: да, така се прави, за да се търси консенсус. И от ден първи аз говоря за това, че трябва смелост и трябва лидерство, трябва разум, трябва мъдрост. Съгласихме се на екстравагантното, бих казала, предложение, и според мен правно необосновано и невъзможно, и на колегите от „Демократична България“ – ротация и всичко останало. И това приехме, за да вървим напред. Водихме разговори, разговори, разговори в кабинети – на председателя, публично, в залата, предложихме Ви друг подход – да изберем най-възрастния, пак в духа на Конституцията, със заместник-председатели, които всяка група да излъчи, за да има шанс за решения, за да има работещ парламент. И това не желаете. И след всичко това днес отново да сме в изходна позиция и отново някой да говори, че много рискува, ако 650 хиляди, формално избрали тези, които представляваме ГЕРБ-СДС и подкрепящи и Вас, в случай че гласуваме за Вас, господин Вигенин, да кажете, че това е риск и щета! Господин Вигенин, не се притеснявайте, ние няма да Ви изложим на излишни рискове.

Благодаря, господин Председател. Не знам, може би като лично обяснение, но понякога се случва да си говорим и да не се разбираме или да не искаме да се разберем. Уважавам всеки един български гражданин, който въпреки всичко излиза, гласува и участва в политическия процес, без значение за коя от политическите сили, които са представени тук. Уважавам и Вашата парламентарна група, госпожо Атанасова, независимо дали ще гласувате, или не за мен. Колеги, две думи, ще се включа и аз. Господин Цонев, дадохте един много хубав пример с Дертлиев, той беше мъдър човек и аз го познавах,

светлинни години имаме до целта. Аз смятам, че в нашия парламент трябва да търсим в момента верния път напред към бъдещето на хората, защото иначе ще попаднем в път без изход. Вчера се зарадвах на колегите, по-младите, че това е поведение на политик. Те го направиха. Но много ми се иска днес да бъдете по-мъдри от вчера и наистина не Вие, улицата, където е народът, които ни гледат, иска да има работещ парламент в техен интерес. Аз се отдръпнах, за да може наистина да вземете по-вярното решение. Но виждам, че отново бавно влизаме в друга задънена улица. Затова Ви моля – умно като политици, отговорно като представители на българския народ и пътя, верния. Аз не знам дали назад или напред, но верният път не е този. Благодаря Ви. Има ли за изказване? Заповядайте, господин Василев.

Колеги, изходът от тази ситуация е само един – трябва да намерим човек, за когото 121 от хората, присъстващи в тази зала, могат да натиснат „за“. Гласуването с „против“ и „въздържал се“ не дава решение. Така че единственото нещо, към което ще Ви призова, е,

Колеги, други изказвания има ли? Аз по-скоро смятам, че пътят е компромисът, другото е безпътица. Да, компромисът е хубаво да го има. Това е малко като вица за кокошката и петела, няма да го разказвам тук. Добре, колеги, ако няма изказвания,